Въпросът, който той поставя, в това число и госпожа Михайлова, когато се изказа, е че ние трябва да вземем едно категорично решение по повод на този текст. Даже, ако трябва – включително дали чл. 369, дали съкратеното производство да съществува като такова.

законопроекта на господин Корнезов. По отношение на внесения законопроект от господин Миков, от госпожа Манолова и господин Стоилов. Моите съображения ги изказах още в Правната комисия. Категорично съм против връщането на Глава 26, така наречения статут на „вечния обвиняем”. Мисля, че тази тази правна форма изигра своята роля, но в някои отношения донесе повече негативи на правната система. Бяха прекратени дела, които много години стояха в следствията и в прокуратурите и определени хора се спасиха от наказателна от наказателна отговорност. В момента има Инспекторат на прокуратурата, има Инспекторат на ВСС, всеки един административен ръководител е в своите възможности да контролира работата на всеки един свой подчинен – дали съдия, дали прокурор, дали следовател. Господин Корнезов, благодаря Ви за тези 25 минути изказване, одеве, така ми вдигнахте и тонуса. Наистина ми беше много приятно да Ви слушам! За Венецианската комисия, За Венецианската комисия, утре и вдругиден има заседание – и двата законопроекта, които ние сме внесли, и този текст, който в момента обсъждаме, ще бъдат обсъждани и там. Аз лично никога не съм си позволявал да обсъждам нещо, което е едно бъдещо несигурно събитие. По същия начин говорихте и Вие, и вашите колеги от вашата парламентарна група и по предложените изменения на НПК, които вече са факт. Мисля, че Решение № 10 на Конституционния съд показа къде е правдата и къде е истината. Така че нека да видим решението на Венецианската комисия, тяхното становище, тогава ще коментираме някои от нещата, които Вие посочихте. С част от Вашите мотиви аз наистина съм съгласен. Има неща, които могат да бъдат променени в този законопроект и мисля, че между първо и второ четене ще го направим, включително и най-болната тема, която поставяте, за ал. 2 на чл. 411. Аз разбирам къде е най-голямата ви болка като партия и политическа сила. Това е въпросът за колко време могат да бъдат осъдени евентуално ваши министри, които са извършили престъпление. В продължение на 20 години тези дела вървяха безконечно в прокуратурата и в съда. Ако си вземете справка от Софийски градски съд ще видите, че примерно 30 внесени такива дела има, 28 оправдателни присъди и 2 осъдителни. Едната от осъдителните присъди е за чисто криминално деяние, което няма нищо общо с дейността на министър по служба.

Такъв съд трябва да има – специализиран. Той няма нищо общо с извънредния съд. В това съм категоричен! Този съд ще съществува. Аз съм убеден! И той ще свърши своята работа под каквато и да е форма.

Благодаря, госпожо председател. Уважаемо председателство, дами и господа народни представители! Ползвам възможността да се изкажа и по трите законопроекта, които разглеждаме днес, и които практически се явяват продължение на един сериозен дебат, за това по какъв начин би могла да бъде организирана в рамките на сегашната конституционна уредба заявената воля за по-ефективна борба с престъпността. Воля, която е споделена, вярвам от всички нас, изрично споделена и заявена и от Парламентарната група на партия „Атака” като цел, която би следвало да залегне във всеки, който има държавническо мислене, отговорност и идея по някакъв начин да се сложи ред в тази сфера, в която нашата страна търпи изключително сериозни критики. Критики отвътре и отвън. Подчертавам отвътре, защото не вярвам някой от нас да застане на позиция, че българският гражданин е доволен от това, което представлява към настоящия момент съдебната система, че българският гражданин би заявил, че вярва в съда и че това е институция, която отговаря на неговото чувство и представа за справедливост, за бързина и срочност на решаване на най-важните му проблеми. Преминавам към законопроектите като се опитвам още в самото начало да ви върна към действителните техни наименования и тяхната предметна същност. Чуха се изказвания в тази зала, които би трябвало да ни притеснят и да ни предупредят за настъпваща беззаконност, за това че в съдебната система предстои да бъдат направени реформи, които ще позволят развихрянето на полицейски методи непознати досега, че обвинителната власт добива несъразмерно високи възможности за окончателно произнасяне по въпросите – както за вината, така и по последиците от това обвинение. Като част от тези твърдения потърсих аргументи в текстовете, които предстои да гласуваме. Не бих могъл да се съглася, при внимателен прочит на тези текстове, с основателността на тези предупреждения. Напротив. Убеден съм, че тогава, когато поставим пръст в раната и отчетем сегашната безпомощност на съдебната система, защото кой от нас ще защити разбирането, че тя е безпогрешна, че кадровото обезпечаване на съда, прокуратурата и следствието, в общ план казано, разследващите полицаи, е гарантирано, и че резултатите от тази работа са добри? Няма кой! Поставяйки така въпроса, аз бих искал да се върна към наименованието на текстовете и на главата, към която ни насочи господин Корнезов със съответната тревога и безпокойство, и да изложа своето виждане, а също така и виждането на депутатите от партия „Атака” защо ще подкрепим, ще подкрепим и трите законопроекта за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс. На първо място, законопроектът, внесен от името на госпожа Фидосова и група народни представители – с най-голям – с най-голям принос за високия патос и емоции в залата, във връзка с предложението за регламентиране на дейността на създадените с гласувания вчера Закон за съдебната власт специализирани съдилища. Направиха се възражения относно това, че Глава 31а в предложения ни текст със самото си наименование буди възражения: „Особени правила за разглеждане на дела подсъдни на специализираните наказателни съдилища”. Ако се запознаем със съдържанието на сега действащия Наказателен кодекс ще видим, че такива особени правила се съдържат, и то не едно и две, проф. Корнезов. Част V е озаглавена „Особени правила” и оттам нататък следват наименованията на главите, които са включени в този начин на законодателно уреждане бързото производство, незабавното производство, съкратеното следствие, освобождаване от наказателна отговорност с налагане административно наказание, особени правила за престъпления извършени от непълнолетни. Имаме особени правила като законодателен подход, няма нищо странно, нищо извънредно в това, че едни „Особени правила” като процедура ще бъдат заложени и в Наказателно-процесуалния кодекс с предлагания проект за изменението му. (Реплика на Да, за общи съдилища, като изключим военните и за особени състави, които всъщност разглеждат дела за непълнолетни с нарочна заповед. Така или иначе има известна особеност, разбира се, защото иначе няма смисъл да се включват систематически тези правила в посочената глава. Но това не е обстоятелство, което мотивира извода, че сме изправени пред извънреден съд, каквото наименование се чу многократно в тази зала. Нямаме никакво основание да споделим такова едно разбиране, доколкото нито вносителите заявяват и се ползват от един такъв термин, нито пък практиката досега може да установи, че с аргументи от евентуално бъдещо нарушаване на закона следва да бъде разкритикувана и съответно подложена на недоверие една законодателна инициатива. Нека да видим тези текстове, работещи по начина, по който са заявени от вносителите, по силата на аргументите, които вече казах, че съдебната система се нуждае от тях, за да можем след това да проверим доколко са основателни страховете, които се събуждат сега с едно предизвестено, но все още нереализирано, неправомерно поведение и злоупотреби с права от страна на обвинителната власт. Преминавам Преминавам към конкретните текстове, които проф. Корнезов изреди пред нас като текстове, които будят смущение във връзка с приложението им в наказателния процес. Няма как да не разпознаем в текста на чл. 411а, ал. 4, а именно разпоредбата, че когато срещу едно лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, едното от които е подсъдно, професоре, на специализирания съд делото се гледа от специализирания съд. Няма как да не разпознаем в този текст разпоредбата на сега действащия чл. 38 от Наказателно-процесуалния кодекс. Член 38 по сходен начин урежда подсъдността тогава, когато има деяние, подсъдно на по-висшия съд и той се занимава и с деянията, които са по родова подсъдност подсъдни на по-нисшия съд. Разбира се, това е и житейската, и правната логика, изкуственото разделяне на деянията и съответно поднасяне на вниманието на компетентен съд би довело до забавяне и до неразбория.

Няма как да не се забележи това сходство и няма как да не се сподели логиката, действала досега и занапред. Става дума за текста под заглавие „Подсъдност при връзка между дела”. Когато две и повече дела за различни престъпления имат връзка помежду си, те са обединяват. Оттам нататък подсъдността се коментира по сходен с казания дотук начин. По подобен признак са близки и текстовете на чл. 411е от предложеното изменение с чл. 242 от Наказателно-процесуалния кодекс за правомощията на прокурора. Този тревожен на пръв поглед въпрос – за възможността прокурорът чрез повдигане на обвинение за изброените в предложеното изменение текстове да манипулира подсъдността, съответно да предостави за разглеждане в специализирания съд деяния, които по-късно биха се оказали престъпления, но не от групата на тези, които са подсъдни нему, стои и при сегашната правна уредба. Какво пречи прокурорът да повдигне обвинение с квалификация точно каквато той намери за добре? И по този начин да отнесе делото за разглеждане или в различен по местна подсъдност съд, или в различен по родова подсъдност, да вдигне нивото в градския или окръжен съд без да има основание за това, а подсъдимият впоследствие да бъде оправдан. Уважаеми колеги, да не влизам по-нататък в конкретните текстове, но твърдя и ако имате доверие в казаното, а то може да бъде и проверено, по подобен начин стоят въпросите с другите текстове, които така или иначе намират място в закона и които не водят до тревожните изводи и тревожните очаквания, които бяха заявени от тази трибуна. (Реплика от Не това е тревогата, а всъщност тревога будят някои от текстовете, заради които още при обсъждането, което беше проведено за специализирания съд, заявих и от името на Парламентарната група на Партия „Атака”, че ще застанем на здрава позиция в търсене на тяхната ясна воля и ясно записване в защита на правата на гражданите. Там, където ние намираме, че те могат да бъдат засегнати. Подчертавам, става дума за приемане на закона на първо четене. Ето защо като споделям това, за което бях подсетен, тревогата си по текста, както е предложен, текстът на ал. 2, тоест текстът, който въвежда допълнителен критерий и в крайна сметка позволява по субективен признак, а не по обективен и предметен да бъдат подбрани дела, които да се разгледат от съда, ще бъде внимателно подложен на критика и анализ и изискване за прецизирането му, а защо не за отпадането на този текст при съответния дебат за приемане на конкретните текстове на второ четене. Имаме резерви и по отношение на текстовете, които допускат и регламентират по различен от общите начин статута на анонимния свидетел. Няма как тези текстове да бъда подминати с лека ръка. Не намирам, че това е текст, който е заложен умишлено и който дава инструментариум в ръцете на обвинителната власт, но с оглед на изискването за обективност на съдебния акт при неговото постановяване струва ни се, че този текст, в този вид, няма как да бъде подкрепен и няма да бъде подкрепен. В заключение, по този проект, който наистина, макар и не първи по време, но така или иначе събуди най-много спорове, намираме основание да бъде подкрепен на първо четене с всички заявени тук и допълнително постъпили забележки към отделните и конкретни текстове, като не споделяме опасението си, че с това широко се отваря вратата за нарушаване нарушаване на закона и правата на българските граждани. Впрочем, кое от правата на българските граждани не е нарушено или застрашено и при сега действащата система? Пак повтарям, създадените местни практики и реализираните опити за въздействието на съдии и магистрати изобщо по места не са изключение. Всички данни, потвърдени или не, за корупция на магистрати не са изключение. Какво защитаваме ние, когато заявим, че сме против това делата за най-тежките деяния, най-скандалните, най-тежко засягащите обществените отношения, да бъдат фокусирани, да бъдат под контрола по начин, който изисква да се спазва законът, да бъдат разглеждани от доказани магистрати с професионални и човешки качества? Какво е лошото на тази идея, след като не можем да си отговорим, че има нещо лошо поначало? Ние ще подкрепим този закон с гаранциите, които ще потърсим в конкретните текстове. Вторият законопроект. Простете, пак казвам, не по време – законопроектът на проф. Корнезов. Също засяга един болезнен за обществото проблем. Този законопроект събуди спорове, разговори и противоречиви мнения и в групата на „Атака”. Бих искал да споделя пред вас, ако позволите, наблюдение, което имам и от съдебната практика, и да направя извода, че този текст на сега действащия закон е неподходящ и не работи добре в българската правна действителност. е съвсем прав, когато повдига този проблем, разбира се, с резервите, че това, което предлага, не е генералното решение, но е в правилна посока. Ще кажа още нещо. Парламентарната група на Партия „Атака” проведе среща с Комитета на пострадалите от тежки престъпления – става дума за родителите на загинали млади хора, които се чувстват ощетени и незащитени от държавата и от съда по повод на сполетялото ги непоправимо нещастие. Лично господин Сидеров пое пред тях ангажимента, разбира се, с подкрепата на депутатите от „Атака”, да се търси законодателно решение в посока на възстановяване на справедливостта в процеси за такива тежки деяния. Няма никаква логика процесите за тези тежки престъпления да бъдат разглеждани по съкратената процедура, без съответните възможности за набавяне на нови доказателства, без възможности на страните да установят, включително и за себе си, истината, без възможност да се почувства ефектът от един публичен процес, който сам по себе си има своето значение по отношение на самия деец и най-вече по отношение на така наречената генерална превенция, на останалите членове на обществото. Претупването, простете ми израза, на такива процеси не ползва никого от нас. Ние не постигаме целите на процеса. ще подкрепим законопроекта, внесен от проф. Корнезов, с пълното съзнание, че той е стъпка към повече справедливост на съдебната процедура, а и на съдебните актове, които ще бъдат постановени по тези дела. Разбира се, остава обещанието, което е поето, пак повтарям, лично от господин Сидеров за това, че ще се работи в посока разширяване приложното поле на за всички тежки престъпления. Няма как да се съгласим, че именно тежките престъпления няма да минат по общата процедура и ще остане горчивото усещане за сделка, за споразумение, което ще доведе до неоправдани и необосновано леки присъди. Заявявам подкрепата от името на Парламентарната група на „Атака” и на предложението, внесено от депутатите Михаил Миков, Янаки Стоилов и Мая Манолова. Става дума най-вече за основното, за ядрото в техния законопроект, а именно предложението им да бъде възстановена Глава двадесет неотдавна, като поддържаме това съображение с аргументи, които вече бяха чути в тази зала. Няма никакво съмнение, че фигурата на вечния обвиняем е неприемлива и несъвместима със заявените цели на законодателната политика както на ГЕРБ, така и на нас, които подкрепяме по принцип тази политика. Струва ни се, че с едно такова гласуване и даване път на този законопроект, за неговото обсъждане за второ четене и конкретно по текстове, ще се създадат условия за обсъждане на конкретни въпроси – няма да отегчавам дебата днес с тях. Става дума и за правата на гражданските ищци и частни обвинители в процеса, става дума и за други конкретни предложения, които наистина имат място. Някои от тях могат да бъдат определени като технически и редакционни, но имат своето основание да бъдат внесени и разгледани в пленарната зала. дами и господа народни представители, с оглед на тези съображения, които заявих пред вас на основание на виждането и оценката, които имам за сегашното състояние на съдебната практика, на съдебните институции, аз ви призовавам да вземем решение, с което да не отворим „кутията на Пандора”. Да покажем воля за това, че работата на съдебната система трябва да бъде променена, и тя трябва да бъде променена за добро. Политиката в този дебат трябва да отстъпи място на гражданската доблест, съвест и на професионализма. Няма как да не се присъединя към призива, за пореден път ще цитирам проф. Корнезов, за честта на пагона.

Няма желаещи. За изказване – народният представител господин Лазаров. Заповядайте. Уважаема госпожо председател! По отношение на първия законопроект няма да повтарям това, което каза господин Анастасов. Но ще повторя това, което каза

По отношение на първия законопроект. Днес аз чух тук странни изказвания – чл. 411г. Ами тук изобщо не става въпрос за анонимен свидетел! Тук се каза едва ли не, че въз основа на чл. 411г – Особени правила за провеждане разпит на свидетел пред съдия, всички свидетели щели да бъдат анонимни. Разпитът на анонимен свидетел се урежда в другите части на Наказателния кодекс съобразно Общите правила. Тук става въпрос за нещо елементарно елементарно – не може отвлеченият да бъде анонимен свидетел, уважаеми колеги. Не може принуденият да бъде анонимен свидетел, няма как да бъде анонимен свидетел. Тук става въпрос за следното: един свидетел, който не е анонимен, ясна е неговата самоличност на обществото, на обвинението, на защитата,

свидетел обикновено е пострадалият, да не става, когато до него стои този, който го е отвлякъл, който му е рязал пръстите, за да може този свидетел спокойно, разумно да си изложи доводите. Неприсъствено по същия ред ще му бъдат снети показанията от съдията. Той не е анонимен за съдията. Не е анонимен, уважаеми господин професоре, и за страните в процеса. Това е идеята, а не всички да станат анонимни свидетели, както Вие тук представихте. Аз мисля, че този текст е много добър, защото, съгласете се – когато се касае за блудство и пострадалият трябва да бъде разпитан пред съдия, и до него се изправи този, който е блудствал или който е изнасилвал,

Разпитът ще се осъществи пред съдия, под контрола на съдия, но няма да бъде в прякото присъствие на извършителя. Това е идеята на този текст. Ако вие не сте съгласни, кажете, предложете друг подход.

освен тук, когато този пострадал бива отвличан, бива тормозен, биват му рязани пръсти и той трябва да бъде, видите ли, разпитан в присъствие на този, който го е мъчил. Говорим

Видите ли, защото тук било записано – ами естествено, че в тази глава ще влезе регламентацията в НПК на някои от правилата за специализирания съд.

и най странното е това, което слушах тук, че се говори за извънреден съд, специален съд, полицейски съд, като че ли приемаме наредба закон, макар че наредба-закон се е приемало в Министерския съвет преди години и се публикувало в “Държавен вестник”, като че ли приемаме наредба със закон, с която упълномощаваме едни административни служби, а такава практика вие много добре знаете, 50-те години, които да произнасят едни присъди. Като че ли не говорим за магистрати, за съд, за съдии, които ще бъдат избирани от този Висш съдебен съвет, господин Корнезов.

Просто директно го кажете, а не завоалирано, че, видите ли, този съд щял да бъде полицейски съд. Ами, той ще бъде избиран от същите тези магистрати, които бяха преназначавани, бяха повишавани в ранг, бяха определяни за административни ръководители от този същия Висш който Вие избрахте, господин Корнезов. Пак ще повторя, ако се съмнявате в този Висш съдебен съвет, че ще назначава полицейски съд, кажете го директно на тези съдии, членове на и на тези магистрати, които биха били назначени в този съд. Говорим за съд, за съдии, не говорим за тричленки. Не говорим за административно производство, за изселване на някои хора. Хайде, не искам тази тема да я връщам назад. Ясно е за какво става въпрос. За съд говорим, и съдии! И магистрати! Поради което, уважаеми колеги, защото имаше и основателни въпроси, повдигнати по време на дебата, и в Правна комисия, и днес. И те те заслужават – след доводите на колегите, които ги изказаха, правните доводи, а не политическите – наистина, едно внимателно обсъждане за предмета и обхвата на този съд, и за начина на назначаване и избиране във Висшия съдебен съвет. Да, заслужават

не зная защо за сериозни теми, уважаеми господин професоре, трябва да подхождаме по този начин. Това е една изключително сериозна тема и във всички парламентарни групи няма единомислие. Няма го и във Вашата парламентарната група - за съкратеното производство. Темата е сериозна и Вие започнахте Вашето изказване с това, че сте противник на споразумението и на съкратеното производство изцяло. С приемането на новия Наказателно-процесуален кодекс, който сега действа, се въведе съкратеното производство, но този Наказателно-процесуален кодекс беше приет преди да бъдат направени каквито и да е било изменения в действащия Наказателен кодекс, който е от 1968 г., поради което се получиха наистина, и с основание се получиха критики, за неоправдано ниски присъди при прилагането на съкратеното производство не само за убийства, но и за другите деяния, тъй като в много от наказанията нямаше долна граница. И подходът беше сбъркан - да се прилага чл. 55. и реплики.) А, между другото, понеже споменахте вносител - ами, имаше и такъв законопроект, който ние го гледахме съвместно, където се предлагаше този подход, само че там беше в години намаляването на наказанието при съкратено производство. Наистина е сериозен въпросът дали искаме едно дело при положение, че подсъдимият признава всички факти и обстоятелства, не вина, колеги, а всички факти и обстоятелства, изнесени в обвинителния акт, да бъдат отново разпитани всичките свидетели наново, да бъдат изслушани всичките експертизи, или делото да приключи в рамките на един ден на първа инстанция? аз пак ще се върна на едно тежко дело. Е, трябва ли при това положение да бъдат разпитани пострадалите, ако е изнасилена, при блудството - едно дете, при положение, че самият подсъдим казва, че всички тези факти и обстоятелства, които са заложени в обвинителния акт, той е съгласен с тях и остава съдът да прецени има ли виновно поведение, има ли деяние, и ако има - да произнесе присъда, ако няма - да прочете оправдателна присъда, и делото да отиде на въззивна инстанция, на касационна инстанция. На този въпрос трябва да си отговорим кардинално и съответно за това да се получи някакво намаляване на присъдата, след като бъде определена по всички правила на Наказателния кодекс. Голямо или малко, това е друга тема. Тук не говорим за слизане под долния минимум. Защото леките престъпления, те вървят по чл. 78а. Там не можем да говорим за съкратено производство. Това е основният въпрос, на който ние трябва да си отговорим и най-сетне да вземем решение. И аз ще ви дам един пример – делото за убийството във Франция, което продължи достатъчно дълго и в съдебна фаза, а присъдата, ако не се лъжа, е 17-18 години, а делото за убийството в Перник, което приключи за един ден преди около месец, присъдата е доживотен затвор при съкратеното производство.

популярно в медиите и сред колегите - „вечният обвиняем”, чухме страшно много доводи как, видите ли, щяло да има страшно много дела в Страсбург. Колеги, нека да бъдем наясно! Аз съм го казвал от тази трибуна и ще го кажа още един път – няма модел, няма правна система в европейските държави, където да е сложен срок с оглед забавено или в разумен срок правосъдие. Това се определя с оглед конкретните действия. Мисля, че съвсем скоро от тази трибуна имах възможност да дам и пример. Но, да не губя време, може би и други колеги ще се изкажат, поради което, колеги, ще ви призова да приемем законопроектът, който е предложен и касае НПК, измененията на НПК, касаещи специализирания съд. И да гласуваме „против” законопроекта за връщането отново на Глава двадесет и шеста, тоест законопроекта на господин Миков, Янаки Стоилов и другите колеги. Благодаря ви. Аз казах, че въпросите са достатъчно сериозни, за да седнем и наистина в един сериозен дебат с професионалисти да обсъдим накъде ще вървим, а не да се лашкаме през година в една посока, след това в друга посока.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че достатъчно дълго продължи дебатът, затова няма нужда от много от аргументите, те бяха вече споменати в много от изказванията. Без да се повтарям в аргументите, които изказах на вчерашното заседание по отношение на Законопроекта за съдебната власт, искам да потвърдя отново своето убеждение, че зад специално двата законопроекта – за съдебната власт и по НПК, целящи създаването на този нов „специализиран” съд, или специализирани съдилища, не се крият сериозни аргументи относно мотивите, причините. Преди малко господин Лазаров каза, че има мотиви за това, че трябва да се създаде, но не каза защо. Защо, какво в момента в системата на нормалните съдилища пречи в съдебна фаза, повтарям – в съдебна фаза, тези дела по тези текстове, и тези състави на Наказателния кодекс, да се разглеждат обективно и в срок? Още един път повтарям – тогава, когато са вече влезли в съдебна фаза, тъй като явно това е вашата болка. И с какво създаването на тези спец-съдилища ще промени ситуацията в съдебната фаза на разглеждането на тези дела? Уважаеми колеги, беше казано нееднократно: проблемите при борбата с престъпността по тези състави се крият в недостатъците, слабата компетентност, която е налице в досъдебната фаза, и неслучайно са тези решения, на които ставаме свидетели през всичките тези месеци – промяната на мерките за неотклонение и така нататък. Не може цяла година ти да провеждаш показни полицейски акции, арестуваш, след това почти цяла година не можеш да събереш достатъчно доказателства, за да убедиш съда в правотата поне на половината от първоначално обявените обвинения. И кой е виновен? Пак накрая съдът е виновен. Не е виновен съдът. Виновно е досъдебното производство, виновни са онези, които трябва да съберат достатъчно факти и доказателства, за да убедят съда в правотата на своята теза. Тези удължени срокове, за които става дума и в другия законопроект, внесен от колегите от Коалиция за България, именно целят да коригират тази основна слабост на нашето наказателно правораздаване – бавното разследване, неубедителния начин, по който се провежда то и се събират доказателствата, като естествено накрая на съда не му остава нищо друго освен да реши, че няма достатъчно доказателства и да прекрати наказателното преследване или да оправдае обвиняемия. Така че, уважаеми колеги, за мен, освен че зад тези текстове се крие явната цел, независимо от това кой ще ги предлага, кой ще ги избира, върху магистратите, които ще бъдат в този съд, съд, ще се фокусира целият натиск от страна на изпълнителната власт. Мисля, че никой няма съмнение в това. Докато сега, някой някой спомня ли си имената на съдийките от Софийския градски съд, които постановиха това решение? Някой знае ли имената на съдиите от Софийския апелативен съд, които взеха решение за промяна на мярката за отклонение на една известна личност? Утре цялото внимание и на ДАНС, и изпълнителната власт в МВР ще сочи с пръст магистратите от специализирания наказателен съд и от специализирания апелативен наказателен съд и ще казва: „Тези са виновни!”, ако утре някой е освободен. Те не могат да не изпитат на гърба си това повишено обществено внимание и най-вече натиска от страна на обвинението и изпълнителната власт, която движи обвинението.

„Искам лицето да бъде задържано и отговорът да не бъде друг освен „да”!”, продължавайте в тази посока. Ако искате по този начин да декларирате, че всички досегашни магистрати, които работят в Софийския градски съд, в другите окръжни и апелативни съдилища, не са компетентни да направят трезвата обективна и професионална преценка относно обосноваността на повдигнатите обвинения и събраните доказателства,

Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме в режим на гласуване. Приканвам народните представители, които са в кулоарите на Народното събрание, да влязат в залата – предстоят гласувания.

Надявам се всички народни представители вече да са в залата. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс с вносител Любен Корнезов от 29 юни 2010 г. Гласували

Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс с вносители Искра Фидосова и група народни представители от 15 юли 2010 г. Гласували

разум, разбиране и да гласувате за ускоряване на наказателния процес в България, а не просто на инат, защото законопроектът се внася от депутати от опозицията, както всъщност го подкрепят хора от други парламентарни групи, различни от тази на ГЕРБ. на ГЕРБ. Моля, гласувайте с разум, а не с емоция. Важно е за развитие на правосъдието в България. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на НПК с вносители Михаил Миков, Янаки Стоилов и Мая Манолова.

Изготвени са доклади от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по правни въпроси. С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае господин Ципов. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател. „Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 7 октомври 2010 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 054-01-73, внесен от Христо Бисеров на 14 септември 2010 г. Законопроектът предвижда даване право на достъп до класифицирана информация на членовете на Висшия съдебен съвет, без да се извършва проучване за надеждност. Съдържанието на промените, които внася законопроектът, поставя няколко въпроса. Първият е коя от същинските дейности на членовете на Висшия съдебен съвет обосновава необходимостта от включването им в кръга на лицата, по отношение на които не се извършва проучване за надеждност, посочени в чл. 39, ал. 1, т 1-7, и които по право получават достъп до всички нива на класифицирана информация за срока на заемане на длъжността им при спазване на принципа „необходимост да се знае”, изброени в ал. 3 на същия текст. Успоредно с това се поставя въпросът членовете на Висшия съдебен съвет магистрати ли са, при положение, че правоотношението им е трудово и възниква от избор на основание чл. 130 от Конституцията на Република България и чл. 30 от Закона за съдебната власт, уреждащи правомощията и дейността на Висшия съдебен съвет. Те не могат да упражняват и дейност като адвокати, което повдига въпроса за основателното приравняване на статута им с този на магистратите, адвокатите или на представителите на изпълнителната власт, предвид естеството на работата им, им, в какъвто смисъл по същество са предлаганите със законопроекта изменения. В резултат на проведените разисквания и гласуване с 2 гласа „за”, 11 „против „ и 1 глас „въздържал се”, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 054-01-73, внесен от Христо Бисеров на 14 септември 2010 г.” Благодаря. И аз благодаря. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае господин Радев. Благодаря, господин председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 054-01-73, внесен от Христо Дамянов Бисеров на 14 септември На свое заседание, проведено на 28 септември 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 054-01-73, внесен от Христо Дамянов Бисеров на 14.09.2010 г. На заседанието присъстваха представители на Висшия съдебен съвет, на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд, на Висшия адвокатски съвет и други институции. Законопроектът беше представен от народния представител Четин Казак. С него се цели запълване на законова празнота относно достъпа на членовете на Висшия съдебен съвет до класифицирана информация, тъй като този въпрос не е уреден в Закона за защита на класифицираната информация. Със законопроекта се предлага членовете на ВСС да получават достъп до класифицирана информация без проучване за надеждност, защото в противен случай би се създала възможност за тяхното подчинение и контрол от страна на орган на изпълнителната власт. Освен това подобно решение би ги поставило в неравноправно положение спрямо представители на останалите власти, изброени в чл. 39, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация, които получават по право достъп до класифицирана информация. Основания за подобно неравно третиране липсват. В проведената дискусия взеха участие проф. Анелия Мингова, проф. Лазар Груев, господин Валери Първанов и госпожа Даниела Доковска. Според госпожа Анелия Мингова – представляващ Висшия съдебен съвет, неговите членове имат право на достъп до класифицирана информация без проверка за надеждност поради следните причини. Тези от тях, които идват от магистратурата, запазват статута си на магистрати, като само временно преустановяват упражняването на магистратската си функция. Точно поради наличието на такъв статут по силата на чл. 39, ал. 3 от Закона за защита на класифицирана информация, те са сред кръга на лицата, които разполагат с допуск до класифицирана информация при спазване на принципа „необходимо да се знае”. Статутът на членовете на ВСС, които не са били магистрати, трябва да се приравни на магистратския поради конституционната същност на ВСС като колективен орган на управление, чиито функции не могат да бъдат упражнявани, ако пред изискванията към неговите членове се поставят други условия извън тези, които самата Конституция посочва. Професор Лазар Груев – председател на Върховния касационен съд, апелира да се прецени допустимата намеса на властите при допуска и изискванията за получаване на допуск до класифицирана информация от членове на ВСС. Обърна внимание, че разпоредба, предвиждаща проверка за надеждност при достъпа до класифицирана информация, е била обявена за противоконституционна от Конституционния съд на Словакия. Отбеляза още, че според него няма хипотези, при които членовете на ВСС ще имат нужда от класифицирана информация, за да упражняват правомощията си. Господин Валери Първанов – заместник-главен прокурор, изрази становището на Прокуратурата, че членовете на ВСС не се нуждаят от класифицирана информация, за да упражняват правомощията си. Ако обаче за в бъдеще това бъде променено, те следва да имат достъп до тази информация по право, право, както това е предвидено за представителите на другите две власти и при спазване на принципа „необходимо да се знае”. Няма аргументи членовете на ВСС да бъдат третирани по различен начин. Госпожа Даниела Доковска – председател на Висшия адвокатски съвет, се присъедини към изразените становища, че членовете на ВСС не се нуждаят от класифицирана информация в своята дейност. Освен това тя посочи, че ако такъв достъп е нужен, той трябва да им се дава по право, а не след проверка за надеждност, защото противното би довело до внасяне на зависимост в дейността на членовете на от преценки, извършени от орган на изпълнителната власт и поставяне на условия за изпълнение на конституционни функции от страна на членовете на ВСС, без такова условие да е предвидено в Конституцията. Според нея подобно положение би било противоконституционно. След проведеното обсъждане и гласуване със 7 гласа „за”, 13 гласа „против” и 2 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация № 054-01-73,

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, тъй като по правилник няма възможност друг да представи законопроекта от от името на вносителя, аз под формата на изказване ще се опитам да защитя аргументите, с които колегата Христо Бисеров го е внесъл. Уважаеми колеги, казусът е пределно ясен и то от доста време. съдебен съвет за разлика от редица други лица, заемащи висши държавни длъжности, посочени в съответния текст на Закона за защита на класифицираната информация са поставени в неравностойно положение по отношение на достъпа им до класифицирана информация. Съгласно текста на члена, който е засегнат в законопроекта, и народните представители, и всички магистрати – от най-високото до най-ниското ниво, и адвокатите дори, имат безусловен достъп до класифицирана информация в рамките на делата и на казусите, с които се занимават, тоест в унисон с принципа „необходимо да се знае” по конкретния казус. Всички народни представители имат безусловен достъп до всякакъв вид класифицирана информация, която е сведена до знанието на Народното събрание. Единствено и само членовете на Висшия съдебен съвет са пропуснати в този списък от изброени лица, заемащи висши държавни длъжности.

другите висши държавни длъжности извън съдебната власт, но най-вече и на първо място по отношение на магистратите, които те оглавяват по силата и на Конституцията, и на Закона за съдебната власт. Не може един обикновен съдия от Районен съд „Х” или прокурор от Районна прокуратура „Y” да имат безусловен достъп и никой да не поставя под съмнение неговите качества и компетентност да борави с тази информация, член на Висшия съдебен съвет, който априори е постигнал определена компетентност, натрупал е определен юридически и професионален стаж, включително по специалността, който е минал и през цедката на избора и е получил място във върховния орган за управление на съдебната система, изведнъж той да минава на общо основание като всички други, като редови гражданин през цедката на проверка и на контрол за класифицирана информация на общо основание. Това е от една страна. От друга страна, другият основен аргумент, уважаеми колеги, който ми се струва най-съществения, е, че подлагането на членовете на Висшия съдебен съвет на подобен контрол и проверка на общо основание за достъп до класифицирана информация нарушава директно конституционния принцип за независимостта на съдебната власт, тъй като, бидейки, както казах, членове на върховния орган, управляващ съдебната власт, изведнъж те ще се окажат в състояние, в положение на подчиненост и на зависимост от решенията на един орган, който е изцяло в рамките на изпълнителната власт и не само това, а на всичкото отгоре, чиито решения са напълно непрозрачни, тъй като не са длъжни да бъдат мотивирани. Така, уважаеми колеги, се нарушава конституционният принцип за независимост на съдебната власт, най-вече по отношение на изпълнителната и се създават механизми за неправомерно влияние и оказване на натиск от изпълнителната власт върху тези висши магистрати, които са членове на Висшия съдебен съвет. Уважаеми колеги, аз мисля, че този законопроект заслужава да бъде подкрепен, тъй като той цели именно, от една страна, да премахне тази неравнопоставеност, в която те са поставени по отношение на останалите лица, заемащи висши държавни длъжностни, и, от друга страна, да гарантира независимостта на съдебната власт и членовете на нейния върховен управляващ орган по отношение на изпълнителната власт. Благодаря.

Лично аз призовавам, разбира се, народните представители да подкрепим законопроекта, макар, господин Казак, от тактически съображения, мисля, че сгрешихте, че го внесохте. Но това е от тактически съображения. За какво става реч? Членовете на Висшия съдебен съвет – те са 25 по Конституция. Тоест органът, който не само кадрува, но де факто и де юре управлява съдебната система. Трябва ли да се иска достъп до класифицирана информация или не? Сега се твърди, че трябва всеки един от тях да има изрично разрешение. Кой дава разрешението? – ДАНС и МВР – тоест началниците. А да ти дадат или да не ти дадат – нито го мотивират, нито имаш възможност да се защитиш. Те не подлежат и на съдебен контрол, ако ти откажат такъв достъп.

Когато не се даде такова разрешение, разбирате – преса, медии, телевизии, радиа и омаскаряване на този, на който му е отказан достъп. Много е опасно

по право членове на Висшия съдебен съвет са главният прокурор, председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд. Не казвам нещо ново, просто казвам това, което и вие знаете. Те са и членове на Висшия съдебен съвет.

Абсурдна, поне за тримата висши магистрати. Освен това, уважаеми колеги, поне 4/5 от членовете на Висшия съдебен съвет са били били преди това, преди да ги изберат за членове на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи. Всички те по право са имали такъв достъп, сега отиват, бих казал в административната йерархия на по-високо място – Висшия съдебен съвет, били са избрани там или избрани от нас, или от своите колеги, до вчера са имали достъп, пък днеска няма да имат достъп. Не само логика, но то тук, бих казал, че на нищо не прилича. И това, което вчера приехме, защото е във връзка с този законопроект. На този, който му е отказан достъп, няма право да участва в разглеждането и в гласуването на конкретния въпрос, когато има такива данни. Няма право! Той се изключва от от разглеждането на дадения въпрос. Приехме го вчера на първо четене. Но, за да заседава Висшият съдебен съвет е необходим кворум, за да взима някакви решения. Даже, за да вземе решение, даже за назначаването на един районен съдия, ако щете, или районен прокурор в Малко Търново, трябва минимум 13 гласа,

от тези 25 човека, примерно на 15, вземам произволно, мисля, че вчера ви го казах, отказва достъп. В такъв случай Висшият съдебен съвет въобще не може да функционира. Разбирате ли! Нито може да взима решение. Е, какво, ще го разпускаме ли сега, защото не ни е удобен – на един или на друг? Затова, уважаеми колеги, няма как! Има още един въпрос, който тук също трябва да го пообмислим. Има членове на Висшия съдебен съвет, които не са били магистрати, макар един или двама, адвокат е бил или преподавател в университета. Те не са имали по право такъв достъп, евентуално, макар един или двама, така че няма как да пренесем тяхното право, което те са имали автоматично като членове на Висшия съдебен

достъп до такава класифицирана информация. Сега като казвам класифицирана информация, да не мислите, че има някакви кой знае какви тайни, защото, то е едно – държавната тайна. Няма такова нещо – подслушвали му телефона и затова няма право да се прочете колко подслушвания и какви протоколи са му снели!? Това е цялата работа. Защо да няма достъп? Ако е необходимо при избора, примерно, на един магистрат или за неговото уволнение, всички членове да се запознаем с това, което е говорил – дали е с Красьо Черния, когото не познавам, или с някой друг. Затова ви призовавам,

Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация под № 054-01-73, внесен от Христо Дамянов Бисеров на 14.09.2010 г. Гласували

Бисеров на 14.09.2010 г. Гласували 85 народни представители: за 19, против 57, въздържали се 9. С това така предложеният законопроект е отхвърлен.

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз още един път ви призовавам да помислите върху аргументите, ако не вярвате на мен, повярвайте на компетентността на проф. Корнезов. Юридическите аргументи са безспорни. Поставяте, първо, в подчинено положение лица, които ръководят независимата съдебна власт по отношение на изпълнителната власт. Второ, не може един народен представител, професоре, Вие казахте, че има един-двама членове на Висшия съдебен съвет, които никога не са били магистрати, тоест не могат да претендират, че са имали преди достъп по право и сега изведнъж са го загубили. Но народните представители, които не са били преди това магистрати, които са много повече, на същото основание, може да се каже – защо тогава те имат по право? Изведнъж избрани за народни представители и получават абсолютно необоримата презумпция, че са годни за достъп до класифицирана информация, а членове на Висшия съдебен съвет имат обратната презумпция, че са негодни и трябва да минат през целия контрол, през цялостната проверка, за да докажат своята пригодност за достъп. достъп. Уважаеми колеги, призовавам ви да подходите добросъвестно и добронамерено към нашия законопроект и да го подкрепите. Благодаря.

Докладът ще ни бъде прочетен от господин Вълков. Заповядайте, господин Вълков. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение, съгласно чл. 39, ал. 2 от Правилника на Народното събрание, за допускане в зала на господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и господин Петър Киров – заместник-изпълнителен директор на Морска администрация.

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа наименованието на законопроекта по вносител. Гласували

Няма. Гласуваме ан блок параграфи с номера от 1 до 11 включително до 11 включително в редакцията на вносителя, която се подкрепя от комисията.

„§ 12. В чл. 40б, ал. 2 се създава изречение второ: „При прехвърляне правото на собственост върху кораб в строеж, който вече е вписан в регистровите книги по чл. 34, ал. 1, т. 4, по заявление на новия собственик корабът може да продължи да бъде вписан по същата партида до окончателното му завършване, като в този случай не се прилага чл. 28.” Няма желаещи. Подлагам на гласуване § 12 по доклада на комисията.

Няма. Подлагам на гласуване § 14 в редакцията по доклада на комисията.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграфи с номера от 15 до 19 включително

„Права на ипотекарния кредитор „Чл. 50б. (1) При неизпълнение на задълженията на ипотекарния длъжник кредиторът може да продаде ипотекирания кораб, а когато това е уговорено в договора за ипотека – да отдаде кораба под наем, да възложи управлението му на мениджър или да извърши всяко друго действие, предвидено в този договор. (2) В случай, че ипотекарният длъжник създаде пречки за изпълнение на някои от действията по ал. 1, ипотекарният кредитор упражнява правата си по реда на Гражданския процесуален кодекс. С приходите от упражнените права се погасява обезпеченото вземане след приспадане на съответните разходи. (3) Ипотекарният кредитор отговаря за причинените вреди, ако упражни неоснователно някои от правата си по ал. 1.”

Учудвам се на подхода при разглеждането на един такъв важен закон, какъвто е Законът за търговското корабоплаване. На колегите им е весело, но когато не присъства министър или заместник-министър на второ четене, е не само неуважение към парламента, но това е неуважение към закона и към хората, които работят в този от ГЕРБ.) Моля? Аз говоря за вносителя. Когато внасяш един закон, трябва да си тук. Налагайте нови морални норми. Това е друг въпрос. Опозицията си е опозиция, не я гледайте нея. Вие също сте 60 човека. Тук трябва да бъде правителството. Това трябва да го знаете, за да отговаря на въпросите, а не да бъде един представител от Юридическия отдел. Вие нямате никой тук и от Морска администрация. (Реплика от ГЕРБ.) В момента говоря за ръководител. Моля без реплики от залата. Защото ние имахме няколко въпроса и казахме, че ще подкрепим закона, ако имаме позиция на Агенцията по приватизация за това: този закон ще създаде ли някакви проблеми? Аз нарочно станах на този текст да говоря, за да ви покажа, че именно с този текст също можем да създадем много големи проблеми по отношение на приватизационната сделка на БМФ. Защо? Защото тук ние вече говорим какви са правата на кредитора, след като е заложен кораб. Определихме правилата, дадохме свобода и изведнъж казваме, уважаеми дами и господа, че виждате ли, кредиторът може да продаде тези кораби. Искам да попитам в тази зала, попитах и членовете на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения: знаете ли какви са условията на договора? Не?! Защо не поискахме становище тези текстове ще създадат ли проблеми при осигуряването на общия бруто тонаж, където е ангажимент на този, който закупи БМФ? И създаваме ли условия да се разпродадат, примерно, или да се заложат корабите и в един момент да не се спази това изискване, което е по стратегия на Народното събрание? Затова аз не участвах в гласуването! Независимо, че бях в залата, заради отговорността, която имам като народен представител, уважаеми дами и господа!

клаузи в приватизационния договор, който се отнася до работната сила. За първи път в българското законодателство даваме пълна свобода за наемане на чужда работна сила. Досега, за да наемеш един човек

Аз пак искам да попитам: това нарушава ли стратегията и приватизационния договор, който беше подписан за БМФ? Или са някакви текстове, които в момента не знаем дали няма да облекчат до голяма степен изпълнението на тази стратегия, която си постави предишното Народно събрание? Това е проблемът. Най-добронамерено искахме от вас – дайте становище на Агенцията за приватизация! Никой, включително и председателят на комисията, дори не предприе инициатива за това, за да съм убеден днес, че когато всички ние – аз и всички вие, които гласуваме и подкрепяме този закон, в който не бива да стигаме до каквато и да е политизация, ще гласуваме с чиста съвест и ще знаем, че сме работили наистина за развитието на морския бранш в България. Сега не съм убеден! При мен остават много въпросителни. Ако някой може да ми отговори на този въпрос, аз ще бъда доволен. Благодаря ви, но не мога именно заради това да подкрепя тези текстове. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Господин Мутафчиев, нека не използваме такива гръмки фрази, когато говорим наистина за един добър законопроект, какъвто, считам че и Вие самият сте убеден, е този. Агенцията за приватизация е агенцията, която може да наложи промяна в договора за приватизация на съответната компания. Този текст от закона по никакъв начин не задължава или не води до промяна на този договор. Затова нека подкрепим текста, нека подкрепим предложените промени, тъй като считам, че те не са направени конкретно за един субект, а са по принцип които водят до подобряване на работата, до превръщането на българския флаг в привлекателен и конкурентен конкурентен на останалите флагове, под които плават плавателните съдове. Така че отново – нека бъдем принципни и да си дадем ясна сметка, че

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Чухме за пореден път поредните спекулации. Аз ще се обърна към господин Мутафчиев: посъветвайте се, имате много добри юристи във вашата група, за какво точно става въпрос. Да се правят спекулации, че текстове, свързани с изпълнението на една ипотека, могат да влияят на приватизационен договор! Още повече, когато тези текстове дават, освен разпореждането с ипотекираната вещ, алтернативи, с две думи, да не излезе от патримониума на собственика, а да може да се запази тонажът и същият кораб да остане в собственост на длъжника – извинявайте, но това е спекулация! Да не говорим за другите спекулации с работната сила, защото аз се постарах да прочета приетата от вас Стратегия за приватизация на БМФ, защото конкретно цитирате всички

по отношение на работната сила. Вижте си стратегията и вижте какво пише там.

спекулирате в момента. И аз не знам защо ви е страх от едно становище на Агенцията за приватизация? Какъв ви е проблемът? Вие четете – казвате „аз го прочетох, така е, вие имате юристи”. Да, имаме юристи. Аз ви питам. Отивам и залагам примерно 20 кораба. Имам ангажимент в стратегията за това да запазя определен тонаж. (Реплики от ГЕРБ.) Не е задължително да бъдат същите кораби. Въобще не ги говорете тези неща. Можеш да вземеш нов кораб, да продадеш друг, но трябва да спазиш общия бруто тонаж. Залагам всички кораби, в един момент не си спазвам кредита и няма да спазя това право. Какво правим? правим? Защо сме я правили стратегията? Защо сме ангажирали Народното събрание? Искате да дадем свобода. Добре, но кажете го. Дайте да го чуем от Агенцията за приватизация. Къде ще бъде нарушен интересът? Разбирам, Разбирам, аз също искам да подкрепя бизнеса, но не бива да бъде за сметка на работещите, не бива да бъде за сметка на държавата. Ако го правите, както вие в момента, то не е спекулация. Тогава това е лобизъм – разберете го. Господин Иванов, аз се учудвам на самочувствието, което напоследък имате – да говорите включително от името на Агенцията за приватизация. И ви обясних защо и къде е проблемът, включително и сега. Разбира се, че това са взаимоотношения, но ние променяме изцяло закона. На база на това юристите могат да ви го кажат – като участник в една приватизационна сделка мога да искам промяна на договора поради промяна на законодателството в България и ще имам пълното основание за това. Това може да ви го каже и Любен както днес цяла сутрин ви обучаваше в тази посока. Благодаря

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 22, който става § 23 и който е подкрепен от вносителя.

Параграф 2 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23, който става § 24, и предлага следната редакция: „§ 24. В чл. 84 се правят следните изменения: 1. Заглавието се изменя така: „Свидетелство за регистрация и временно свидетелство за регистрация”. 2. Алинея 1 се изменя така: „(1) Свидетелството за регистрация удостоверява правото за плаване на корабите под българско знаме и правото на собственост.”

квалифицирани морски лица. Не по-малко от 25 на сто от длъжностите на управленско и оперативно ниво и не по-малко от 25 на сто от длъжностите на изпълнителско ниво са български граждани. Корабният екипаж на морски търговски кораби може да се комплектова от лица, които притежават свидетелства за правоспособност, издадени в съответствие с Международната конвенция за вахтената служба, нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, както е изменена (STCW, от Република България, от друга държава - членка на Европейския съюз, или от трета държава, която е призната по реда на вторичното право на Европейския съюз. Корабният екипаж на търговските кораби, които плават по вътрешните водни пътища на Европа, се комплектова от лица, които притежават свидетелства за правоспособност, издадени в съответствие с Препоръките за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международното корабоплаване на Комитета за вътрешен транспорт на Икономическата комисия за Европа на ООН и Дунавската комисия. (3) Корабопритежателят назначава корабния екипаж без дискриминация, основана на национална принадлежност, религия, заплащане и други условия на труд, но владеещ определения от него общоразбираем на кораба език. кораба език. (4) Капитанът и главният механик на кораба задължително са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. (5) Екипажът на плавателните съдове за спорт, туризъм и развлечения и такива, неизвършващи стопанска дейност, се комплектова от правоспособни морски лица – български и/или чуждестранни граждани. граждани. (6) Когато поради извънредни обстоятелства корабопритежателят не може да изпълни изискването по ал. 1, той може след разрешение от Изпълнителна агенция „Морска администрация” да наеме квалифицирани морски лица, граждани на други държави членки на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, а при невъзможност – граждани на трети държави. Разрешението се дава до първото пристанище за смяна на екипажа, което е заявено предварително от корабопритежателя, но във всеки случай за срок, не по-дълъг от три месеца.”

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, правя предложение за отпадане на ал. 1 в чл. 88, и ще ви кажа защо. Първото, което го каза и господин Мутафчиев от тази трибуна, е, че ние поискахме становището на Агенцията за приватизация. Господин Иванов,

да промени клаузи в договора, който е подписан. И Министерският съвет на какво ще се опре? Много ясно – на закона, който днес ще гласуваме. Разбирате ли как се подменят текстовете от приватизационния договор, защото там чрез синдикатите бяха защитени исканията на хората, които работят в този бранш – минимум 80% да са български граждани в корабите, които подлежаха на приватизация. Вие сега казвате: 25%. Но нали знаете, че досега всяко разрешение, което се дава за чуждестранни граждани, се издаваше от министъра. Вие значи не вярвате на своя министър, че той няма да спазва ограниченията, които се искат за повече заетост на българските моряци в корабите, които притежават българските корабособственици. Има и нещо друго. Вие разбирате ли, че с този текст ние се опитваме да нарушаваме Конституцията и да създаваме предпоставки

Едно редакционно уточнение. При представяне на текста от председателя на комисията господин Вълков, в ал.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Такоров, искам да разберете едно нещо – ГЕРБ не прави закон за нашия министър, за нашата фирма или за нашия човек. Ние не се притесняваме от морала на нашия министър, но искаме този закон да бъде работещ и в следващите години. При сегашната ситуация по отношение на този член е възможно с разпореждане и със съгласието на министъра да бъде нает екипаж, 90% от който да бъдат чуждестранни граждани. Ние въвеждаме изискване за минимална бройка на български екипаж 25%. По този начин ние, от една страна, ще дадем възможност за гъвкавост при формиране на екипажите, а от друга страна ще гарантираме минимално изискване – част от екипажа да бъде от български граждани, което е 25%. Затова упрекът Ви, че ние се притесняваме от нашия министър или по някакъв начин влизаме в колизия с ал. 3, в която се говори за дискриминация, не е така. От една страна ние гарантираме българския суверенитет, запазването на правата 25% да бъдат назначавани български граждани. От друга страна, пак повтарям, ние не правим закон за един министър или за една фирма. би вие изхождате от ваши минали начини на действия, които са продиктували това Ваше изказване. Този закон ще действа дълги години и по този начин, с този закон ние защитаваме българския интерес. Благодаря.

ТАКОРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Иванов, Вие с Вашата реплика

да ви кажа, че това решение не е изсмукано от пръстите на някоя от тези институции, когато е подавано, а е взето след много широко обсъждане в продължение на шест месеца, на работна комисия в Присъствали са представители на Морската администрация, Пристанищната инфраструктура и на следните браншови и неправителствени организации: Българска асоциация на корабопритежателите, Българска морска камара, Българска асоциация на корабните брокери и агенти, Българска морска асоциация, Българска дунавска камара, Моряшки професионален съюз, Моряшки синдикат на КНСБ и ФТК „Подкрепа”. Това е предложение, под което са се подписали всички тези организации. Смятам, че промените, които се предлагат, са във връзка с нашия курс, който е приет – да вървим към интеграция в Европа. Защото много от европейските страни

на Комисията по приватизация, в крайна сметка ние не правим този закон само за една фирма – БМФ, защото в момента се говори само за БМФ. И БМФ не е българският морски флот като цяло.

Напротив, това се отнася за най-големия корабособственик в България – Български морски флот. И още нещо. Цитирате, че всички браншови организации са съгласни, включително и КНСБ. Учудвам се на господин Краси Велчев, който не само е председател на синдиката на моряците към КНСБ, но е и член на борда на директорите. Не знам в това двойно качество как е дал становището си – като член на борда или като председател на синдиката.

в корабоплаването не е средният персонал, не са моряците. Големият проблем е да се осигурят кадри – капитани и т.н. Ако облекчавахте за капитаните, защо стигнахме дотам, че българският моряк да си търси работа при други корабособственици, а в България да наемаме

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Мутафчиев, моля да бъдете малко по-коректен, защото никъде не съм казал, че този закон не се прави за БМФ. Казах, че не се прави само за БМФ.

Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме в режим на гласуване. Подлагам на гласуване процедурното предложение в §

Предложението е на господин Такоров.

Гласували 80 народни представители: за 12, против 61, въздържали се 7. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на комисията, по доклада на комисията за редакцията на § 27. Гласуваме § 27 по доклада на комисията.

Комисията предлага да се създаде нов § 28 със следното съдържание: „§ 28. В чл. 188, ал. 3 думите „или новият притежател на правото” и думите „оперативно управление върху” се заличават.” Има ли желаещи за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 28 със съдържанието му по доклада на комисията. Гласуваме.

„§ 30. В чл. 383 се създава ал. 3: „(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” оправомощава длъжностните лица, които могат да налагат глоба с фиш.”

Гласуваме § 31 в номерацията на комисията.

„Заключителна разпоредба”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага следната редакция: „Заключителни разпоредби”. Комисията предлага да се създаде нов § 32 със следното съдържание: „§ 32. Навсякъде в Кодекса думите „министъра на транспорта” и „министърът на транспорта” се заменят съответно с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и „министърът

предложението на комисията, която по принцип подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага то да се казва „Заключителни разпоредби”. Гласуваме това предложение на комисията.

Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 32 в редакцията по доклада на комисията. Гласуваме § 32.

в § 33. Гласуваме § 33. Гласували 75 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. С това и на второ гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване. Господин Тошев, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за удължаване срока за писмени предложения между първо и второ четене на Закона за изменение и допълнение на Гражданско- процесуалния кодекс с общ проект с вх. № 053-03-155 от 07.10.2010 г. с 14 дни. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока между първо и второ гласуване на общия Законопроект за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс. Гласували

проектозакона. С доклада на Комисията по здравеопазването ще ни запознае председателят й госпожа Десислава Атанасова. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател! Моля на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде допусната в пленарната зала госпожа Теодора Джалева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по трансплантация. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 4 август 2010 г. На свое редовно заседание Комисията по здравеопазване разгледа внесения Законопроект. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, директорът на Изпълнителната агенция по трансплантация д-р д-р Теодора Джалева, националният консултант по трансплантология доц. Емил Паскалев, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителя господин Лъчезар Тошев. Той посочи, че предлаганите изменения и допълнения имат за цел възстановяване на системата на информирано и съзнателно дадено съгласие за донорство на лицата приживе, а в случаите, когато лицето не е изразило своята воля приживе, да се вземе съгласието на близките. В света се прилагат и двата модела на информирано съгласие и съгласие по подразбиране, като сравнението на двете системи показва, че броят на извършените трансплантации не зависи от системата за отчитане на съгласие, а от начина на организиране на цялостната дейност по процеса. Господин Тошев допълни, че принципът на свободно и информирано съгласие е утвърден в Хартата на основните права на Европейския съюз внесения законопроект се цели българската система да се основава на уважение към човешкото достойнство и насърчаване на донорството като съзнателен акт. Д-р Теодора Джалева, директор на Изпълнителна агенция по трансплантация информира народните представители, че действащият в момента закон защитава напълно правата на донорите, като едновременно се иска тяхното несъгласие, изразено приживе, след което се питат и близките. Тя допълни, че е необходимо да се намери точния баланс между защита правата както на потенциалните донори, така и на чакащите трансплантация български граждани и гарантиране на конституционното им право за по-добро качество на живот. Статистиката показва, че в момента приблизително 3000 души са на хемодиализа, като отчетената смъртност на чакащите трансплантация е 9% годишно. Отчита се и фактът, че повече от 28% от пациентите са с над десетгодишна диализа. Д-р Джалева информира народните представители, че през 2009 г. Европейската комисия е направила препоръка препоръка за въвеждането на „съгласие по подразбиране” с цел увеличаване на донорството и по тази система работят редица европейски страни. В хода на дискусията, членовете на Комисия по здравеопазването се обединиха около мнението, че внесеният законопроект разглежда един философски, религиозен и морално- етичен проблем, който не би могъл да намери своето решение с настоящия законопроект. Те обърнаха внимание на факта, че в резултат на действащия закон броят на извършените трансплантации от починали донори се увеличава съответно през 2007 г. – 9, 2010 г. – 17 и общо бъбречни трансплантации – 39, което е доказателство за факта, че системата работи и смятат, че усилията трябва да бъдат насочени към по-добра информираност на населението и подобряване на организацията на целия процес по трансплантация на органи, тъкани и клетки. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: без – „за”, без – „против” и при 17 „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, №

от народния представител Лъчезар Тошев На свое редовно заседание, проведено на 30 септември 2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация органи, тъкани и клетки, Вносителят господин Лъчезар Тошев, изложи накратко законопроекта и мотивите си към него. Той посочи, че основната идея в направените предложения е да бъде защитено достойнството на донора посредством информирано и приживе дадено съгласие. В случаите, когато това не е направено, да се потърси съгласието на близките. Вносителят счита, че по този начин принципно се защитава човешкото достойнство, както е залегнало в чл. 3 от Хартата за фундаменталните права на Европейския съюз. Там се прогласява, че в областта на медицината и биологията трябва да се прилага свободно и информирано съгласие на засегнатите лица в съответствие със закона. Хартата е приета през 2000 г. в Ница, а с влизането в сила на Лисабонския договор става част от първичното право на Европейския съюз. Според господин Тошев, поставеният въпрос е не само медицински – това е и въпрос на етика и право като част от взаимоотношенията в обществото. В полза на своята теза вносителят изтъкна и наличието на два модела в световната практика – на информирано съгласие и на съгласие по подразбиране. Сравнението на двете системи показва, че броят на извършените трансплантации не зависи от начина за отчитане на съгласието, а от организацията на целия процес. Като представител на Министерството на здравеопазването, д-р Георгиева се съгласи, че при даряването на органи, тъкани и клетки трябва да са защитени личността и достойнството й. Според нея обаче, действащата нормативна уредба отговаря на тази принципна постановка. Законът за трансплантация на органи, тъкани и клетки дава възможност на всеки човек приживе да изрази свободно своята воля, като заяви несъгласие да бъде донор след смъртта си. Ако не е направил това, окончателното решение се взима от неговите близки, на които задължително се разяснява възможността за донорство и те могат да направят писмен отказ. В последвалата дискусия народните представители и гости разискваха морално-етичните, религиозни и философски измерения на проблема, както и потенциалната необходимост от законодателни промени. Надделя тезата, че действащият закон се е доказал в практиката и предлаганата промяна не би била целесъобразна. След проведеното гласуване, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 1 глас „за”, 6 „против” и 6 „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, № 054-01-66, внесен от народния представител Лъчезар Тошев на 4 август 2010 г.”

Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на два въпроса от народните представители Михаил Михайлов и Емилия Масларова, и на едно питане от народните представители Тунджер Кърджалиев и Четин Казак. Министърът на здравеопазването Стефан Константинов ще отговори на девет въпроса от народните представители на Мая Манолова – три въпроса, Петър Курумбашев, Корнелия Нинова, Михаил Миков, Ваньо Шарков, Нигяр Джафер, Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на въпрос от народния представител Петър Курумбашев. 4. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на въпрос от народния представител Румен Овчаров. 5. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Мая Манолова.